имаше заявени желания в края на работния ден за изказвания. Моля народните представители да подновят волеизявленията си за участие в дебата. Колеги, има ли желаещи? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Таско Ерменков, Комисията не подкрепя това предложение. Гласували 125 народни представители:

Предложение на народния представител Анна Александрова, което ми се струва, че е напълно идентично с предложението на господин Явор Хайтов.

Анна Александрова и Явор Хайтов не са приети. Имаме две подкрепени предложения. Подлагам на гласуване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Предложение на народния представител Петър Славов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 78 ал. 8 се изменя така: „ (8) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“ Заповядайте, господин Славов, след него – господин Байрактаров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Стигаме до един от най-важните текстове в този Законопроект и аз ще си позволя с две думи да кажа няколко неща. Дълго го коментирахме в Комисията по правни въпроси – основно за колегите, които не са били там и не са следили дебата, дебата, но използвам да благодаря на всички колеги от Правна комисия, които отделиха това време и мисля, че написахме един добър текст, който да защити потребителите от едни изключително неприятни злоупотреби на дружества с монополни положения – всякакви доставчици, като започнете ВиК-услуги, енергоразпределителни дружества,

Това, което сме направили тук, е преди всичко да сложим горна граница на възможността да се присъждат определен вид разноски в едно съдебно дело в такова дружество. Колеги, оказва се, че много от тези дружества злоупотребяват – за една претенция по дадено дело в порядъка на 50-60 лв. си начисляват такси „юрисконсулт“ от порядъка на 300 и повече лева. Сами разбирате, че това хем граничи с абсурда, хем е изключително несправедливо и некоректно към длъжниците, които много често в тези производства дори не участват, когато са възрастни хора или хора, които не могат да си осигурят необходимата правна защита и по този начин нямат възможност да възразят срещу прекомерността на едно подобно възражение и то тогава бива присъдено. Така че това, което ние направихме с колегите от Правна комисия – първо, да кажем, че съдът ще се произнася по размера на възнаграждението, ще има правото на преценка, а не просто ще уважава искането на ищцовата страна да уважи определена финансова претенция. Казахме, както вече обърнах внимание, че ще има и горна граница на това възнаграждение на тези разноски за юрисконсулт, и това ще бъде размерът, посочен в Закона за правната помощ. Преди всичко се надяваме по този начин да спрем такива недобросъвестни практики – някои дружества, които злоупотребяват с монополното си положение и по този начин на практика неоснователно се обогатяват за сметка на за сметка на своите клиенти, получавайки суми в рамките на тези съдебни производства, далеч, далеч надхвърлящи задължението на въпросното лице, и суми, които въобще не съответстват на направените разноски по това производство, както би трябвало да бъде по смисъла на целия чл. 78. Така че наистина, моля Ви колеги, нека да бъдем твърди и нека – както мисля, че почти единодушно на Правна комисия подкрепихме този текст, да го подкрепим и в зала, и той наистина да помогне на много потребители, на много български граждани, които си патят от монополистите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов? Няма. Думата има господин Байрактаров.

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, както разбрахте от преждеговорившия колега Петър Славов, става въпрос – аз ще бъда малко по-краен, за незаконно обогатяване от страна на монополистите под формата на юрисконсултски възнаграждения. За това става въпрос. И взех думата, тъй като има предварителна информация, за огромно съжаление, че отново има намеса на монополист, който желае този текст да отпадне. Монополистът е „Топлофикация“ – София, така както беше станало и в промените в Закона за енергетиката, и благодарение на тази намеса отпаднаха важни текстове, които съсипват българските граждани по отношение на така наречената „сградна инсталация“. Затова аз предварително вземам думата, за да Ви обясня, че този текст е справедлив, този текст е балансиран, защото практиката посочи, че за вземания от 20 лв. се начисляват юрисконсултски възнаграждения в размер например на 300 лв., тоест абонатът дължи 20 лв., а трябва да плати 300 лв. юрисконсултско възнаграждение. В момента текстът е прецизирал, че възнаграждението не може да надхвърля размера на задължението, тъй като това е справедливото. Даже, ако не знаете, има внесени много по-тежки текстове по отношение на юрисконсултските възнаграждения, защото огромна част от така наречените „юристконсулти“ всъщност работят на трудови договори и тяхното възнаграждение е включено в себестойността на продаваната услуга, стока и така нататък. Тоест, при това положение пък въобще не може да се претендира за каквото и да било юристконсултско възнаграждение, когато то е включено в себестойността.Така че се надявам този път българският парламент да подходи отговорно и да подкрепи текста, който е изработила Правната комисия, защото, пак повтарям, той е справедлив и балансиран. И най-после, наистина дай Боже, тази информация, която аз имам, да не е вярна, да не се потвърди, а това може да се докаже само с гласуването, което предстои по този текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров. Реплики? Реплики? Няма. Изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 2 със съответното му съдържание, съгласно доклада на същата. Моля, гласувайте. Гласуваме § 2 по доклада на Комисията.

става § 4. Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – § 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова – § 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Явор Хайтов – § 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представел Камен Костадинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 3 думите „Софийския градски съд“ се заменят с „окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника“. 2. Създава се нова ал. 5: 5: „ (5) Съдът отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на нищожни по смисъла на чл. 47, ал. 2 от Закона за международния търговски арбитраж решения“.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложения на народните представители Чавдар Георгиев, Анна Александрова, Явор Хайтов, които не са подкрепени от Комисията. Моля, гласувайте. Гласуваме неподкрепени предложения от народни представители.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. Висящите производства по глава двадесет и втора се разглеждат по реда на този закон. (2) Започналите до влизането в сила на този закон арбитражни производства се приключват по досегашния ред, с изключение на производствата по неарбитрируеми спорове, които се прекратяват.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания. Подлагам текста на вносителя за наименование на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и § 5 по вносител, който става § 6 в доклада на Комисията, след подкрепа и редакция от нейна страна. Моля, гласувайте.

Параграф 6. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 6, ал. 2. Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 6, отразен на систематичното му място в нов § 6, ал. 2.

КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Камен Костадинов: „В Закона за защита на потребителите в чл. 30 се създава ал. 4: „ (4) Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат извънсъдебно решаване на спор между тях, тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна, освен ако това е уговорено между страните индивидуално.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители, напълно идентично с предложенията на народния представител Анна Александрова и народния представител Явор Хайтов – § 7 Комисията не подкрепя тези три идентични предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Закона за защита на потребителите в чл. 3 се създава ал. 4: „ (4) Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна“.“ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение на народния представител Камен Костадинов, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

идентични и неподкрепени от Комисията предложения на народните представители Михаил Миков, Анна Александрова и Явор Хайтов. Моля, гласувайте.

предложение на народния представител Велизар Енчев. На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника предложението не е обсъдено и гласувано. Предложение на народния представител Таско Ерменков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Камен Костадинов. Комисията подкрепя предложението по т. 1, 4 и 5 и не го подкрепя по т. 2 и 6, като на основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника предложението по т. 3 не е обсъдено и гласувано. Сега ще прочета неподкрепените т. 2 и 6. Точка 2: „2. В чл. 11 се създава ал. 3: 3: „ (3) Като арбитър в постоянна арбитражна институция може да бъде вписан дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и има висше образование.“ И точка 6: В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж се правят следните допълнения: а)

„§ 3а. (1) Председателите на постоянните арбитражни институции представят до министъра на правосъдието заявление за вписване в регистъра на постоянните арбитражни институции, воден към Министерството на правосъдието. (2) Към заявлението се прилагат следните документи: 1. правилник за организацията и дейността на постоянната арбитражна институция; 2. устав на постоянната арбитражна институция; 3. тарифа за арбитражните такси и разноски на постоянната арбитражна институция; 4. списък на арбитрите и медиаторите при постоянната арбитражна институция. (3) Министърът на правосъдието в 3-месечен срок от влизане в сила на този закон издава правилник за устройството и реда на работата и воденето на регистъра по ал. 1.

Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то не бъде извършено в 14-дневен срок от датата на заявяването му. (6) Отказът за вписване подлежи на оспорване в 14-дневен срок кодекс. (7) На вписване подлежат и промените в документите по ал. 2. (8) Регистърът е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване. (9) Постоянните арбитражни институции могат да упражняват дейност след датата на вписването им в регистъра, воден към Министерството на правосъдието. (10) Съществуващите към датата на влизане в сила на този закон постоянни арбитражни институции продължават дейността си, като са длъжни в срок от 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на този закон, да приведат дейността си в съответствие с него.“ Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и не го подкрепя по т. 2, 4 и 6, а по т. 1 и 5 предложението е оттеглено. Затова представям на Вашето внимание предложението по т. 2, която не е подкрепена: „2.

Точка 6, която също не е подкрепена: „6. т. 7 – отпада.“ Предложение от народния представител Анна Александрова.

Предложение от народния представител Явор Хайтов. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 относно отпадането на т. 6 и не го подкрепя по т. 1, 2 и т. относно отпадането на т. 3, 3, 4, 5 и 7. Предложение от народния представител Свилен Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя предложението.

В чл. 7, ал. 3 след думата „производство“ се добавя „чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание“. 2. чл. 11 се създава ал. 3: „ (3) Арбитър може да бъде дееспособен пълнолетен гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, има висше образование, най-малко 8 години професионален стаж и притежава високи морални качества.“ 3. В чл. 31: а) създава се нова ал. 2: „ (2) Всяка страна получава възможност да проверява делото и дистанционно, включително и чрез интернет страницата на арбитражния съд.“ б)

в който се съхраняват приключените дела в продължение на 10 години от приключване на производството. След изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените спогодби.“

Министърът на правосъдието упражнява контрол за спазването на този закон от арбитражни съдилища и от арбитрите чрез Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. (2) Контролът се упражнява чрез проверка, която се възлага със заповед на министъра на правосъдието служебно или по повод сигнал или жалба на заинтересовано лице. В заповедта се определя арбитражният съд, съответно арбитрите, които подлежат на контрол, инспекторите, на които е възложен контролът, срок за осъществяване на проверката и период, който обхваща проверката, както и други обстоятелства. (3) Председателят на арбитражния съд осигурява свободен достъп до служебните помещения и до служебния архив за извършване на назначената от министъра на правосъдието проверка. (4) За констатациите от проверката се съставя протокол. (5) Министърът на правосъдието може да издава задължителни указания до арбитражния съд и арбитрите със срок за отстраняване на констатираните нарушения на разпоредбите на този закон. Чл. 53 (1) Арбитър, който постанови решение по спор, в който едната от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, се наказва с глоба от 500 до 2500 лева. На юридическо лице, което извърши нарушението по изречение първо, се налага имуществена санкция в размер 5000 лв. (2) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция в е в трикратен размер. размер. (3) Арбитър или юридическо лице, което не изпълни задължителните указания по чл. 52, ал. 5 се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер на 2500 лева. Чл. 54 (1) Актът за установяване на административно нарушение по чл. 53 се съставя от инспекторите по чл. 52, ал. 2, а наказателното постановление се издава от министъра на правосъдието. (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават, обжалват и изпълняват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ Преди да Ви дам думата за изказвания, уважаеми колеги народни представители, да Ви запозная с неподкрепената част в абсолютно идентичните предложения на народния представител Анна Александрова и Явор Хайтов:

има висше юридическо образование и най-малко две години юридически стаж.“ 3. Точки 3, 4, 5, 6 и 7 се заличават.“ Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Камен Костадинов в неподкрепената от Комисията част, а това именно са т. 2 и 6.

Подлагам на гласуване предложение на народния представител Чавдар Георгиев в неподкрепената от Комисията част, а именно по т. 2, 4 и 6. Моля, гласувайте.

Предложенията на народния представител Чавдар Георгиев по т. 2, 4 и 6 не се приемат. Гласуваме предложения на народните представители Анна Александрова и Явор Хайтов – абсолютно идентични. Гласуваме неподкрепената им част от Комисията по т. 1, 2 и 3. Моля, гласувайте.

предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г. – § 9 да бъде отхвърлен.

Вносител е Министерският съвет на 31 ноември 2016 г. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. от Комисията по бюджет и финанси ще излезе ли да прочете доклада? Иначе ще трябва аз да го представя. Заповядайте,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 „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 3 ноември На редовно заседание, проведено на 24 ноември 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 2016 г. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Международната инвестиционна банка е международна финансова институция, основана през 1970 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява съгласно Споразумението за учредяване, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН, и нейния Устав. Страните членки на банката са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. На 20 декември 1990 г. с Протокол на съвета на банката са направени изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, който е временно въведен в действие от 1 януари 1991 г. и не е ратифициран в съответствие с действащото към онзи момент законодателство на страната ни. През 2013 г. са изготвени ревизирани и преработени проекти на учредителните документи на Международната инвестиционна банка. Измененията в учредителните документи на Международната инвестиционна банка са изцяло съобразени с основните принципи и организационни практики на устройство и работа на международните финансови институции и засягат следните съществени въпроси: въвеждане на пропорционална система за разпределение на гласовете, базирана на дела на всяка страна членка във внесената част на капитала на банката, както и на нов ред за вземане на решения (единодушно по ключови въпроси, а по останалите въпроси с квалифицирано мнозинство от 3/4, като е предвидено и допълнително условие за подкрепа на решенията от обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието представители на страните членки независимо от количеството на гласовете тристепенна система за корпоративно управление чрез създаване на съвет на директорите, натоварен с оперативното ръководство на банката. Предлага се и увеличение на записания записания уставен капитал на банката до 2 млрд. евро (понастоящем той е 1,3 млрд. евро) чрез увеличаване размера на неразпределената между страните членки част, тоест без поемане на финансови ангажименти и ефективно плащане. С това се цели в бъдеще да се привличат нови акционери и да се удовлетворят евентуални желания на страните членки за увеличаване на дяловото им участие. Предвижда се невнесената част от разпределените между страните членки квоти да се трансформира в капитал при поискване. Приложението към протокола, подписан от името на правителството на Република България на 8 май 2014 г., е неразделна част от него и представлява нова редакция на текста на Споразумението за основаването на Международна инвестиционна банка заедно със сведения за размера на записания уставен капитал и за разпределението на квотите между членовете на банката, представени в Приложение № 1 към новата редакция на Споразумението, и новата редакция на устава на Международната инвестиционна банка, представляващ Приложение № 2 към новата редакция на Споразумението. Протоколите за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав подлежат на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 16 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 3 ноември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

за основанието на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2016 г. На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на протоколи за изменение на Споразумението за основанието на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2016 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите господин Фейзи Бекир – заместник-министър, госпожа Росица Димитрова и господин Момчил Русев – държавни експерти в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“. Законопроектът беше представен от господин Фейзи Бекир, който посочи, че Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Протокол за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна и на устава й от 1990 г., както и Протокол за внесените изменения в Споразумението и приложението към него, подписан от България през май 2014 г. С предлаганите промени в учредителните документи на Банката се цели тяхното актуализиране в съответствие със съвременната практика на функциониране и организация на международните банки за развитие. Организационните предложения включват въвеждане на пропорционална система за разпределение на гласовете, както и тристепенна система за корпоративно управление чрез създаване на Съвет на директорите, натоварен с оперативното ръководство на Банката. Предлага се и увеличение на записания уставен капитал до 2 млрд. евро чрез увеличаване размера на неразпределената между страните членки част, като липсва поемане на финансови задължения и ефективно плащане, което ще предостави възможност да се привличат нови акционери. Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България. След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на протоколи за изменение на Споразумението за основанието на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2016 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Следващият доклад е на Комисията по външна политика. Госпожо Грозданова, заповядайте.

№ 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 3 ноември 2016 г. На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от Фейзи Бекир – заместник-министър в Министерството на финансите, както следва: Република България е член на Международната инвестиционна банка (МИБ) от създаването й. Дейността на Банката се осъществява съгласно Споразумението за основаването на Международна инвестиционна банка и на нейния устав, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН. Страните – членки на Банката, са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. На 20 декември 1990 г. с протокол на Съвета на Банката са направени изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав. С измененията ЕКЮ-то ЕКЮ-то замества преводната рубла като операционна валута на Банката, актуализират се целите на Банката и терминологията се привежда в съответствие с тогавашните изисквания. Протоколът временно е въведен в действие от 1 януари 1991 г. и не е ратифициран в съответствие с действащото към онзи момент законодателство на страната ни. През 2013 г. бяха изготвени, ревизирани и преработени проекти на учредителните документи на Международната инвестиционна банка. Измененията в учредителните документи целят актуализиране с оглед привеждането им в съответствие със съвременната практика на функциониране на международните банки за развитие. Тази нова редакция на учредителните документи е предложена с Протокола за внесените изменения в Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав с приложението към него, който е подписан от името на правителството на Република България на 8 май 2014 г. в изпълнение на решението по т. 9 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 23 април 2014 г. Измененията в учредителните документи на Международната инвестиционна банка са изцяло съобразени с основните принципи и организационни практики на устройство и работа на международните финансови институции и засягат следните съществени въпроси: въвеждане на пропорционална система за разпределение на гласовете, базирана на дела на всяка страна членка във внесената част на капитала на Банката, както и на нов ред за вземане на решения (единодушно по ключови въпроси, а по останалите въпроси с квалифицирано мнозинство от ¾, като е предвидено и допълнително условие за подкрепа на решенията от обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието представители на страните членки независимо от количеството на гласовете им); тристепенна система за корпоративно управление чрез създаване на Съвет на директорите, натоварен с оперативното ръководство на Банката. Предлага се и увеличение на записания уставен капитал на Банката до 2 млрд. Евро (понастоящем той е 1,3 млрд. евро) чрез увеличаване размера на неразпределената между страните членки част, тоест без поемане на финансови ангажименти и ефективно плащане. Това ще предостави възможност в бъдеще да се привличат нови акционери и да се удовлетворят евентуални желания на страните членки за увеличаване на дяловото им участие. Предвижда се невнесената част от разпределените между страните членки квоти да се трансформира в капитал при поискване. Към момента делът на България във внесената част на капитала е 13,48 на сто, като надвишава тежестта на гласа на страната при действащата система „една страна – един глас“, при която, предвид броя на участниците в Банката (9), разполагаме с 11,11 на сто от общото количество на гласовете. Приложението към Протокола, подписан от името на правителството на Република България на 8 май 2014 г., е неразделна част от него и представлява нова редакция на текста на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка заедно със сведения за размера на записания уставен капитал и за разпределението на квотите между членовете на Банката, представени в Приложение № 1 към новата редакция на Споразумението, и новата редакция на устава на Международната инвестиционна банка, представляващ Приложение № 2 към новата редакция на Споразумението. След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет Проект за Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав.“ Благодаря Ви, госпожо Грозданова. От името на вносителя няма представител. Откривам дебата. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам дебата и подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и нейния устав

Няма. Направено е процедурно предложение за разглеждане на второ гласуване на настоящия Законопроект. Моля Ви, режим на гласуване.

За разглеждане на второ четене – заповядайте по самия текст, госпожо Йорданова. ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря. „ЗАКОН за ратифициране на протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав Чл. 1.

основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав с приложението към него, подписан от правителството на Република България

Благодаря, господин Председател. Колеги народни представители! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 602-01-71, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2016 г. и приет на първо гласуване на 20 декември 2016 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласуваме наименованието на Закона по вносител, подкрепено от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 4 се изменя така: Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на програма от друга държава – членка на Европейския съюз, при условие че: 1. програмата открито, съществено и грубо нарушава чл. 17, ал. 2 и 3; за предходен период от една година са установени най-малко две нарушения на т. 1, извършени от телевизионния оператор; 3. Съветът за електронни медии е уведомил писмено телевизионния оператор и Европейската комисия за твърдените нарушения по т. 1 и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново; 4. консултациите с държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор, и с Европейската комисия не са довели до приемливо уреждане на въпроса в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в т. 3, и твърдяното нарушение продължава.“

4, т. 3. (6) Алинея 4 се прилага независимо от наличието на основания за търсене на административнонаказателна или друг вид отговорност, когато за съответните нарушения такава е предвидена в държавата членка, под чиято юрисдикция попада телевизионният оператор.” 3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така: „ (7) Алинея 3 може временно да не се прилага по отношение на определена медийна услуга по заявка от друга държава – членка на Европейския съюз, когато ограниченията са: 1. необходими за: опазването на обществения ред, по-специално за предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления, включително защита на децата и борбата срещу подбуждането към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност и накърняване на човешкото достойнство на отделни лица; б) опазването на общественото здраве в) гарантирането на обществената сигурност, включително на националната сигурност и отбрана; г) защитата на потребителите, включително на инвеститорите; 2. предприети срещу определена аудио-визуална медийна услуга по заявка, която накърнява или може съществено и грубо да накърни посочените в т. 1 цели; 3.

приложат ограниченията по ал. 7, т. 1 и без да се нарушават съдебни процедури, включително предварителни процесуални действия, извършвани в рамките на следствието, се уведомява: 1. съответната държава членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, 2. Европейската комисия и държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, за намерението си да предприеме мерките по ал. 7.”

Тези случаи се съобщават в най-кратък срок на Европейската комисия и на държавата членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийната услуга, като се посочват причините, поради които случаят е спешен.” за изказвания, уважаеми колеги, едно допълнение: в ал. 6 има предвидена освен „административнонаказателна“ и „наказателна“ отговорност.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя от Комисията и редактиран от същата за § 1 по нейния доклад. Подлагам на гласуване § 1 по доклада на Комисията.

„Заключителни разпоредби“. Предложение от народния представител Славчо Атанасов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението – „Заключителна разпоредба“. редактираното наименование на подразделението от Комисията – „Заключителна разпоредба“. Гласували

внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 2016 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.

620-00-17, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 19 юли 2016 г.

Евтим Костадинов представи накратко дейността на Комисията в посочения отчетен период. В Доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Представени са дейностите по осигуряване достъп до документи, изследователската и международната дейност на Комисията. Дадена е информация за съдебните дела и предстоящите задачи. Комисията, спазвайки разпоредбите на Закона, за отчетния период е извършила проверка на 23 639 български граждани и е обявила принадлежност на 645 лица. За периода 1 декември 2015 г. – 30 юни 2016 г. Комисията е обсъдила и приела 92 решения. Евтим Костадинов подчерта, че съгласно направено Споразумение между Комисията и „Военна информация“ се осъществява поетапно и в съответствие със съставен план приемане и предаване на архива на „Военна информация“. Всички задължителни проверки съгласно чл. 3 в дейността на Комисията протичат регулярно и ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на Закона. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с 11 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“ внесения Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.

и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода

в последната година имаше възможност да изрази своето отношение към дейността на тази Комисия и наложителността от нейното съществуване или по-точно от безполезността ѝ. Ние считаме, че повече от 27 години след началото на тъй наречения „преход“ работата на тази Комисия по-скоро се превръща в лов на вещици или нещо, което е свързано с използване на информацията в рамките в рамките на една политическа целесъобразност. Нямаше да вземам отношение, но исках само да Ви информирам, че именно поради тази причина, смятайки, че тази Комисия се е превърнала само в място, където са настанени хора“, за да получават не лоши заплати, секретарки, автомобили и уплътняване на собственото време, Българската социалистическа партия и Парламентарната група на БСП лява България няма да участват в гласуването на този Доклад. Ще го отминем с презрение!

капитан Радулов – по псевдоним, понастоящем – Ерменков.“ Най-малкото ако тази Комисия не действаше, нямаше да знаем, че Вие се казвате и Радулов. Нямаше да знаем примерно как сте отзован от Германия, защо сте отзован от Германия, и много други интересни неща от биографиите на велики разузнавачи като Вас. Ако беше обаче изпълнено и желанието на, Бог да го прости, Цвятко Цветков, също офицер от Държавна сигурност, той пък призоваваше да се направят досиетата на прехода. Тогава можеше да научим нещо и за фирмата Ви „Ролинекс“. Така че аз съм категорично против това, което демонстрира БСП. То още веднъж показва какви са намеренията на тази партия, ако не дай си Боже се случи

Приема Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.“ Моля, гласувайте.

До момента допълнително влезли след поименното им извикване по азбучен ред: Александър Ненков, Алиосман Имамов, Атанас Ташков, Атанас Зафиров,

Господин Петров, представихте ли Проекта за решение от доклада? от доклада? Подлагам на гласуване докладвания Проект за решение към Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, по

г. Вносител: Комисията за защита на конкуренцията – продължение. В предходно пленарно заседание сме чули доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Имаше обстойно изказване на народния представител Таско Ерменков

Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Припомням проектите за решение. РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.“ Гласуваме.

„Проект! РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.“ Гласуваме.

относно Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 620-00-15, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 20 юни На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 октомври 2016 г., бе разгледан Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 620-00-15, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията. На заседанието присъстваха: господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията – госпожа Андреана Атанасова, господин Константин Тилев и госпожа Ирина Романска, експерти от Комисията, представители на неправителствените организации в областта на електронните съобщения. Годишният доклад бе представен от господин Веселин Божков. Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представлява анализ върху развитието и напредъка в сектора на електронните съобщения през 2015 г. При представянето на доклада господин Божков очерта основните тенденции в развитието на пазара на електронни съобщения в България за 2015 г. Съгласно регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията общо 1162 предприятия са имали право да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения като за една година броят им е нараснал с 0,5 %. От регистрираните предприятия 1051 са подали информация в Комисията за регулиране на съобщенията в изпълнение на чл. 5 от Общите условия при осъществяване на обществени електронни съобщения. В доклада е отбелязано, че общият обем на пазара на електронни съобщения в България за 2015 г. се запазва почти без изменение в сравнение с 2014 г., като възлиза на 2,505 млрд. лв. Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията подчерта, че през 2015 г. продължава преодоляването на негативната тенденция на спад в обема на пазара, започнало през 2014 г. Както през предходните предходните години, така и през 2015 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България се определя от приходите от гласовите услуги, пакетните услуги и услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, предлагани самостоятелно. Господин Божков отбеляза, че през 2015 г. 457 предприятия са вложили инвестиции в изграждането и поддържането на обществени електронни мрежи, които са с 11,8% по-малко от предходния период. Общият размер на вложените от тези предприятия инвестиции достига 524 млн. лв. при планирани през 2014 г. инвестиции за 2015 г. от 544 млн. лв. Тези данни показват, че планираните от предприятията инвестиции за 2015 г. почти изцяло са реализирани. С оглед ефективното управление на радиочестотния спектър през 2015 г. Комисията е провела обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 2,6 GHz. В резултат на консултациите съобщенията е обявила намерение за провеждане на търг за издаване на 9 разрешения за ползване на радиочестотен спектър в лента 2500-2690 В рамките на определения срок не са постъпили намерения за издаване на такива разрешения, поради което търг не е провеждан. През 2015 г. Законът за електронните съобщения е изменян няколко пъти, като промените не водят до принципни изменения на регулаторната рамка. Най-важното изменение в Закона за електронните съобщения е въвеждането за първи път на имуществени санкции за неизпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. С изменения в Закона за електронните съобщения беше разширен и обхватът на приложимата процедура при установено неизпълнение на общите изисквания, условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения. С цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения и спазването на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, през 2015 г. са извършени инспекторски проверки. Беше изтъкнато, че особено внимание е обърнато на спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения по отношение на защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители. В тази връзка господин Божков подчерта, че около 52% от инспекторските проверки са извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги БТК, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД, във връзка с подадени жалби от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги. В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение: РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения РЕШИ: Приема Годишния доклад

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, предлагам процедура за допуск в залата на господин Веселин Божков, Детелина Кръстева и Боряна Стоева по точки 13 и 14, които са: Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Закривам разискванията. Още един път, позволете, да Ви запозная с Проекта за решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения РЕШИ: Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.“ Моля, гласувайте така предложения Ви Проект за решение.

Отново доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Вълков.

относно Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“, № 620-00-16, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 20 юни заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 октомври 2016 г., бе разгледан Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията

На заседанието присъстваха: господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията – госпожа Андреана Атанасова, господин Константин Тилев и госпожа Ирина Романска, както и експерти от Комисията. Господин Веселин Божков представи Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.”. В доклада, изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, е направен анализ на предоставянето на универсалната и на неуниверсалната пощенски услуги в страната. Съдържа се и информация за състоянието на конкуренцията на пощенския пазар. В него е посочено, че секторът на пощенските услуги се развива бързо в последните години главно поради променящите се пазарни условия и развитието на нуждите на потребителите, което, от своя страна, обуславя и развитието на нуждите на потребителите, което, от своя страна, обуславя промяна в търсенето на пощенските услуги. Господин Божков отбеляза, че колетните услуги нарастват значително, което се дължи на електронната търговия. За тригодишен период броят на предоставените колетни услуги е нараснал два пъти. Същевременно за същия период броят на потребените традиционни пощенски услуги е намалял с 3%, а броят на куриерските услуги е нараснал с 57%. През 2015 г. броят на пощенските оператори, вписани в публичните регистри, регламентирани в Закона за пощенските услуги, възлиза на 154, което представлява ръст от 5% спрямо предходната година. От неуниверсалните пощенски услуги, както е посочено в доклада, най-голям търговски интерес предизвикват куриерските услуги, които се предоставят на базата на значително облекчен уведомителен режим. През изтеклата година броят на операторите, регистрирали намеренията си да предоставят куриерски услуги, достигна 145, от които 14 са новорегистрирани. В Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги за 2015 г. е представена и структурата на приходите от пощенски услуги за периода 2013 – 2015 г. Общата сума на приходите, реализирани от предоставяне на пощенски услуги през 2015 г., възлиза на около 315 млн. лв., което спрямо 2014 г. представлява нарастване от 5%. Развитието на пощенския пазар и през 2015 г. се дължи на услугите, предоставяни в пазарния сегмент неуниверсални пощенски услуги. Съотношението между дяловете на универсални пощенски услуги и неуниверсални пощенски услуги през 2015 г. спрямо предходната година се е изменило незначително, като е нараснало с 2 процентни пункта в полза на универсалните пощенски услуги. Това се дължи основно на увеличението на приходите от колетни пратки от обхвата на универсални пощенски услуги през 2015 спрямо 2014 г. Съгласно посочените в доклада данни, през 2015 г. приходите от пазарния сегмент универсални пощенски услуги възлизат на 65 млн. лв. и бележат ръст спрямо 2014 г. в размер на около 15%. Реализираните обеми пратки и услуги от обхвата на универсални пощенски услуги общо за страната и чужбина са около 36 млн. броя и остават почти непроменени в сравнение с предходния отчетен период. Приходите от неуниверсални пощенски услуги през 2015 г. – куриерски услуги до 35 кг, хибридна поща, пряка пощенска реклама, наложен платеж и известия за доставяне, са в размер на 240 млн. лв., като в сравнение с 2014 г. са се увеличили с около 2%. За същия период общият брой на обработените пратки е 131 милиона броя, което е намаление с 5% спрямо 2014 г. Намалението на общия брой обработени пратки за периода се дължи на намаляването на броя пратки от услугите „пряка пощенска реклама“ и „хибридна поща“, които влизат в обхвата на неуниверсални пощенски услуги. През 2015 г. броят обработени пратки от услугата „пряка пощенска реклама“ намалява с 21% спрямо 2014 г., а „хибридната поща“ – с 13%. В доклада е отбелязано, че в Комисията са разгледани 197 жалби/сигнали от страна на потребители на пощенски услуги срещу пощенски оператори. От общо подадените жалби 83 са били счетени за основателни и исканията на жалбоподателите са удовлетворени с определени действия и/или чрез изплащане на дължими обезщетения съгласно приложимите Общи условия.

Той изтъкна, че „Български пощи“ ЕАД са успели да се адаптират към даденостите на свободния пазар и въпреки намалението в пазарния дял при предоставяне на традиционните пощенски услуги в други сфери, като колетните пратки, те бележат ръст. Господин Борисов подчерта, че историческият оператор участва в изпълнението на различни проекти, за да може да отговори на повишените изисквания на потребителите към качеството на предоставяните услуги във връзка с разрастването на електронната търговия. Господин Деян Дънешки очерта конкретните мерки, конкретните мерки, предприети от управленския екип на „Български пощи“ ЕАД с цел повишаване на конкурентоспособността на предприятието. В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме следното решение: РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.”

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Проекта за решение, който Ви беше представен от парламентарната трибуна от народния представител Иван Вълков. Гласували

за работа на парламента през тази седмица да включим и Законопроекта за промени в Кодекса за застраховането, на който аз и мои колеги сме вносители. Вчера този Законопроект мина в Комисията по икономическа политика, както виждам, Програмата ни за тази седмица не е твърде натоварена. Правя процедурно предложение за включване в дневния ред на Кодекса за застраховането. ПРЕДСЕДАТЕЛ